je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi tako propisuje članak 164. Poslovnika sve do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Predstavnici predlagatelja tu je ministar gospodin Ranko Ostojić ministar unutarnjih poslova. Izvolite gospodine ministre. Poštovani gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici. Vlada RH je na sjednici održanoj 5. svibnja 2011. donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji. suradnji. RH i Republika Bugarska sklopile su 1996. godine Ugovor o suradnji između Vlade RH i Vlade Republike Bugarske u borbi pri sprečavanju organiziranog kriminala, nezakonitog prometa droga, psihotropnih tvari i terorizma,

o policijskoj suradnji uspostavlja se suvremeni pravni okvir koji utvrđuje i definira postupanje u području policijske suradnje, policijskog djelovanja sukladno važećim europskim standardima. Stupanje na snagu sporazuma prestat će važiti gore navedeni akti. Sporazumom se regulira koji je pred vama, suradnja dviju država u području sprečavanja prijetnji javnom redu i miru, sigurnosti kao i međusobna suradnja na području sprečavanja, otkrivanja i istraga kaznenih djela. Konkretno, sporazum određuje nadležna tijela i područje suradnje stranaka, utvrđuje se posebni oblik suradnje kao što je međusobno slanje časnika za vezu, suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, razmjena prikrivenih istražitelja te prepisuje i definira postupanje vezano za zaštitu informacija osobnih podataka koje stranke razmjenjuju. Pregovori za sklapanje RH i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji vođeni su izravnom prepiskom u kontaktu diplomatskim putem. Dana 27. svibnja 2011. godine u Sofiji sporazum je potpisan za Vladu RH od gospodina Tomislava Karamarka ministra unutarnjih poslova, a za Vladu Republike Bugarske gospodin Svenov ministar unutarnjih poslova. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija sukladno članku 16. stavku 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora zajedno sa mišljenjima nadležnih resora radi pokretanja postupka potvrđivanja dostavlja tekst Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji. Zakon o potvrđivanja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji sporazum potvrđuje kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava RH stupile na snagu i postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Ja vam se zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada imaju priliku izvjestitelji odbora uzeti riječ. Izvolite. Gospodin predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zastupnik Miroslav Tuđman. kolegice i kolege zastupnici. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na sjednici održanoj 17. travnja ove godine raspravljao je o prijedlogu Zakona o utvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji. Odbor je zakonski prijedlog razmatrao u svojstvu matičnog radnog tijela. Predstavnik predlagatelja uvodno je obrazložio prijedlog zakona, a nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji. Međutim, dozvolite ovdje da kažem nekoliko primjedbi koje bi Hrvatski sabor možda u daljnjem radu trebao razmotriti. Ovo je jedan od niza sporazuma koji Republika Hrvatska potpisuje sa drugim državama o policijskoj suradnji. Rezultat tih odnosno motivi tih sporazuma jeste da se unaprijedi ta suradnja i odnosi na području kriminala, terorizma i ostalih stavaka koji su definirani tim sporazumom. Međutim, kako rješavanje određenih problema stvara nove probleme tu nam se otvara pitanje zaštite osobnih podataka, ne u onom dijelu koji nisu sporni kada se radi o podacima koji su rezultat sudskih i drugih presuda nego o operativnim podacima koji u nekim graničnim slučajevima mogu u budućnosti stvoriti probleme pojedinim državljanima, u ovom slučaju hrvatskim državljanima. Naime, teorijski možemo pretpostaviti da se razmjenjuju podacima o huliganima na sportskim terenima i onda takav jedan podatak, u osnovi benigni podatak koji može biti nekome za 5, 10 ili 20 godina može stvarati probleme, bez obzira što se ovdje kaže da se ti operativni podaci pod određenim uvjetima moraju brisati. Digitalna forenzika nas uvjerava da se kad nešto uđe u sustav ne može nikad izbrisati. Moj je prijedlog, odnosno rasprava na ovom odboru je bila da se u jednom, da se ovo jasna stvar prihvati, to nije stvar ovoga zakona odnosno ovoga sporazuma, ali da se dodatno ili u Zakonu o policiji ili osobnim podacima raspravi kako ove moguće slučajeve štetnih posljedica razmjene ovakvih podataka u pojedinim slučajevima za hrvatske državljane kako to izbjeći. Drugi je problem taj što i ovim sporazumima i drugim sporazumima jer radi se ovdje o tipskom sporazumu, predviđaju se prikriveni istražitelji i prikrivene operacije. Do sada nije bio običaj da se o tim prikrivenim operacijama koje provode strane zemlje izvješćuje bilo Sabor ili da je to sastavni dio policijskih izvještaja o radu Policije. Trebalo bi znači taj dio regulirati na način da u najmanju ruku, s obzirom da se radi o osjetljivim podacima, o operativnim podacima koji su vjerojatno u tekućoj godini još uvijek pod pod oznakom tajnosti, da ta izvješća budu sastavni dio izvješća Policije, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, ali da možda idu samo na možda idu samo na nadležne odbore za unutarnju politiku, nacionalnu sigurnost, eventualno još neki, a da ne budu nužno dio ovoga otvorenoga izvještaja. Evo s tim napomenama rekao sam odbor je jednoglasno odlučio da se ovaj zakon usvoji. Hvala lijepa profesoru Tuđmanu. Otvaram raspravu. Nitko se nije prijavio za riječ. Hvala lijepa. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.